zadnje, zadnju točku o kojoj glasujemo. Izvješće mandatno-imunitetnog povjerenstva o zahtjevu za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Damjana Vucelića, zastupnika u HS, molim predsjednika mandatno-imunitetnog povjerenstva g. Tušeka da podnese izvješće, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS, kolegice i kolege, mandatno-imunitetno povjerenstvo HS razmotrilo je na 53. sjednici održanoj dana 28. studenog 2019.g. zahtjev punomoćnika privatnih privatnih tužitelja Marina Leke iz Zagreba i Renate Ćurić iz Sesveta upućen predsjedniku HS za davanjem odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv Damjana Vucelića, zastupnika u HS zbog kaznenog djela klevete iz čl. 149. st. 1. i 2. Kaznenog zakona.

Povjerenstvo je izvršilo uvid u privatnu tužbu koja je podnijeta protiv Damjena Vucelića zbog koje se traži davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka, te je ustvrdilo da se radi o njegovom izraženom mišljenju u HS na sjednici održanoj dana 11. listopada 2019.g. Budući da je čl. 76. st. 2. Ustava RH propisano da zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u HS, povjerenstvo smatra da je zahtjev neosnovan. Naime, u konkretnom slučaju radi se o imunitetu neodgovornosti koja štiti zastupnika od kaznene odgovornosti za djela koja počini kao zastupnik unutar predstavničkog tijela. MIP je na osnovu čl. 76. st. 2. Ustava RH i čl. 116. i 166. Poslovnika HS jednoglasno sa 5 glasova za predložio donošenje slijedećeg zaključka. Zahtjev za odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Damjana Vucelića po privatnoj tužbi punomoćnika privatnih tužitelja Marina Leke iz Zagreba i Renate Čujić iz Sesveta koja je podnijeta dana 12. studenog 2019. godine Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog kaznenog djela klevete iz Članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona temeljem Članka 76. stavka 2. Ustava RH je neosnovan. Eto, da dalje ne obrazlažem, mislim da je situacija kompletno više-manje jasna. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Kolega Bauk izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče što ste otvorili raspravu, pa ću ja riskirajući da dobijem opomenu samo konstatirati da u našem zaključku za ove koeficijente kolege iz HNS-a nisu glasale ni za, ni protiv, ni suzdržano, a ja im poručujem da je vrijeme da se ima stav o tome i da ovo igranje bunkera i skrivanje iza koalicije premijera i ministrice treba završiti. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bauk, ovo je vrlo bilo nekorektno, to znadete i sami i dajem vam opomenu

Hvala lijepa. Znači kolega i kolegice i kolege, drago mi je što evo možemo ovdje otvoriti jednu raspravu o Mandatno-imunitetnom povjerenstvu koje je odbilo dati suglasnost po osnovi tužbe za izgovoreno mišljenje u hrvatskom parlamentu što mislim da je ispravno. To je propisano u Ustavu RH i od toga i od toga ne smijemo nikada odstupati. Znači zastupnici u ovom parlamentu moraju moći govoriti ono što misle, zalagati se za stavove za koje su nas naši sugrađani birali ovdje u Hrvatski sabor i od toga nećemo odustati. Zbog toga moram još jednom napomenuti da pod prijetnjom bilo kakve sankcije ja ću svoje stavove, kao što je gospodin Vucelić svoje stavove i nadalje ovdje govoriti i drago mi je što vas je ovdje tako puno kolege iz HDZ-a jer vas nisam vidio proteklih dana i vjerujem da ne znate ono što sam govorio proteklih dana, a to je da je sramota da je cijela Hrvatska blokirana, a vi se smijete. Evo gledam gospodina Tolušića, svima je smiješno, naša djeca ne idu u škole, koeficijente premijer ne može dati, a vi se ovdje smijete. I to je ono što hrvatski građani vide i to je ono zbog čega su hrvatski građani nesretni i to je ono zbog čega HDZ šalje prijetnje, a ovo sam se sada javio zbog situacije oko gospodina Vucelića. Pogledajte današnji Jutarnji list, kaže izvor iz HDZ-a da će oni koji govore u ime hrvatskih građana u ovom saboru kad-tad platiti cijenu. Prijeti se, Plenković prijeti zastupnicima anonimnim informacijama u Jutarnjem listu koji daju podršku nastavnicima u njihovoj pravednoj borbi da se izbore za veće koeficijente. I to sam jedva dočekao da vam kažem svih vas koliko vas ovdje ima. Ovo šta vi radite od ove zemlje je nešto što je nedopustivo, što se treba suprotstaviti na sav mogući način, blokirana je zemlja ne možemo normalno živjeti i sve je zbog Plenkovića i HDZ. Dajte dođite sebi riješite problem do ponedjeljka i pustite nas da normalno živimo. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, teško je se, teško je se ne oteti dojmu tog licemjerstva u SDP-u, a u SDP-u, a gospodin Maras je zaboravio dok je ministar bio gospodin Jovanović, a zamjenica bila gospođa Glasovac, tada je gospodin Jovanović kupovao luksuzne automobile, rezao pravo učiteljima, ukidao božičnice, ukidao regrese i kad su ga učitelji pitali zašto to radi, rekao je pa zar se ja trebam voziti kočijom na posao. Dakle, zaboravljate stvari koje ste radili i nije korektno da to koristite ovdje u Hrvatskom saboru u ovoj situaciji koja je u RH. Hvala. Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Neću vam odgovoriti na način, na koji očekujete, da spominjem pljačke, FIMI medije, krađe koje ste radili. Ne želim o tome pričati. Gledajte živimo u 2019. godini, još malo bit će 2020. imamo problem, djeca su nam doma mjesec dana, to nije smješno, riješite problem. Dajte ljudima što zaslužuju i pustite nam da normalno živimo svoje živote. Ja želim da riješite problem, ne želim da se ovo nastavi, želim da u ponedjeljak djeca odu u školu, ako to želi i premijer Plenković kao što je danas to rekao, neka ispuni zahtjeve učitelja i učiteljica i nenastavnog osoblja. 90% ljudi nije iracionalno, oni traže svoje na šta imaju pravo, ako su podcijenjeni daje im to pravo. Ukoliko ste mogli dati u MVP-u dajte i učiteljicama i učiteljima. Neće se svijet srušiti. Dajte nam da živimo svoje živote. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Hvala kolega Maras, što ste mi stali u zaštitu, ja bih samo htio napomenuti i odgovorit vam na vaše pitanje ovo je jedna od standardnih pritisaka i prijetnji iz strane HEP-a, državne HNS-ove tvrtke, ja sam na sjednici u listopadu pročitao jedno pismo radnika HEP-a i odmah je stigao odgovor iz HEP-a sa privatnom tužbom protiv mene šta sam ovdje izrekao, ja samo želim poručiti sada HEP-u, ali i građani da ni ja, ni moji kolege nećemo stati u razotkrivanju i u istraživanju kriminala, lopovluka i nepotizma koji se događa u državnim firmama. Evo, hvala ekipo iz HEP-a. Hvala vam lijepa. Gospodine Vucelić, vama se prijeti i ja mislim da nije normalno prijetiti u Hrvatskom saboru zastupnicima za govor u kojem oni brani interese svojih birača. Ako treba ja sam spreman otići i u zatvor za izgovorenu riječ u Hrvatskom saboru, spreman sam napraviti sve što će pomoći da naši ljudi i oni koji su me ovdje birali budu zaštićeni. Ja se HDZ-a ne bojim, ne bojim se ni anonimnih izvora iz HDZ-a koji prijete zastupnicima da će ih hapsiti. U tome nećete uspjeti. Hvala vam lijepa. Sad ćemo javio se kolega Bulj, samo ovu raspravu htio bih prokomentirati, sad će upravo nadam se kolegice i kolege iz Sabora zaštititi našega vrloga kolegu Marasa od toga da ne bi završio u zatvoru svojim glasovima kada odbiju ovaj zahtjev za kazneni postupak protiv kolege Vucelića. Izvolite kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Ja bih vrlo kratko kazao da privatne tužbe naravno da triba odbiti i da sloboda govora saborskih zastupnika, zastupnika koje je narod birao mora biti na maksimum, to je Ustavom propisano. Međutim ja bih samo kratko rekao i u ovome slučaju svima onima koji su podržali Poslovnik novi da su tu umanjena prava saborskih govora, saborskih zastupnika koje je narod birao. A to je zajedno izglasao da znate gospodo i SDP taj Poslovnik i HDZ. Pa ja postavljam pitanje, zbog čega će ovaj saziv bit upamćen? Zbog smanjenja prava govora saborskih zastupnika novim Poslovnikom gdje se često zbog bezveznih situacija gdje čovjek reče svoj stav ili ukinuta replika, ukinuta sa stanke, smanjen je broj, dobivaju u biti opomene i često ih se izbaciva zbog izgovorenoga stava. Puno veće su slobode bile u proteklom mandatu do novog ovoga Poslovnika. Ponavljam još jednom, ne smijemo smanjivati stečena prava govora, a ovaj saziv će gospodine predsjedniče Jandrokoviću biti upamćen sa zajedničkim glasanjem i HDZ-a i SDP-a o smanjenju prava govora saborskih zastupnika. Izborimo se da slobode govore, slobode pisanja, slobode misli u RH se ne smanjuju, ako je to u Saboru napravljeno znate koja je poruka našim građanima. Hvala Pamtit će ljudi kako po čemu i kako po kome, tako da svako će iz svog kuta gledati. Ali idemo na replike, kolega Maras vi ste prvi. Hvala lijepo. Kolega Bulj, vi ovdje puno raspravljate i rasprave nekad budu dobre, nekad malo manje, nekad se pripremite, nekad se malo manje pripremite, ali opet ljudi vas čuju. Znaju ljudi iz Dalmatinske zagore da je Bulj ovdje da zastupa njihove stavove. I žalosno je, ja se slažem s vama, ove standarde koje HDZ pokušava uvesti u hrvatsku sabornicu je da se što manje govori, da se od glasa nema ovdje zastupnika većine. Ja evo kažem vam prazne stolice, zadnjih dva, tri dana nigdje nikoga, danas dođu stisnu i odu doma. A u biti bi Hrvatski sabor trebao biti ja bih rekao mjesto ultimativno hrvatske demokracije gdje se stavovi bruse i odluke donose. I sa te strane pošaljimo zajednički poruku da se učiteljima vrati dostojanstvo i da dignemo koeficijente. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Onoga koga su građani birali i koga građani plaćaju za to da ih zastupa imaju obavezu u ovome Saboru govoriti. Parlament je govornica, a ne ono što vam napišu bilo sada Plenkoviću ili prija Milanoviću ili bio ko, pa da to govorite i ponavljate. Saborski zastupnici su zastupnici naroda i oni moraju govoriti u interesu naroda i u interesu svojih stavova i ne smi im se smanjivati pravo govora. I zbog toga kolega Maras je više nego sramotno što će ovaj saziv biti upamćen, što su smanjena poslovnički prava govora saborskim zastupnicima gdje je glasao za to i vaš SDP zajedno sa HDZ-om i to je loše što se tiče sloboda govora. Hvala lijepo. Sada je na redu kolega Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Smatram gospodine Bulj da su poslovničke izmjene koje smo doista podržali nakon što su uvaženi neki naši prijedlozi doprinijeli kvaliteti rasprave u Hrvatskom saboru, omogućilo se opoziciji da neke teme stavi na dnevni red što inače prije nismo imali. A ova prava koja su kao malo smanjena koriste se samo vi i kolega Maras. Kolega Maras se u to uklopio i više ne daje tu vrstu primjedbi, a ona se svodi na sljedeće, ne možete vi sada 25 puta javiti prije nego ja koji sam prijavio pojedinačnu raspravu govorim jednom. Prema tome, za svaku točku dnevnog reda imate 28 minuta mogućnost raspravljat, ne 33, 15 minuta u ime kluba, 10 minuta pojedinačno, 3 replike po minutu to je 28 i 5 minuta završno. Ako u nekoj točki ne možete u 33 minute reći svoj stav onda bi trebali razmisliti da malo dobijete drugačije diskurs na politiku. Prema tome, ne prihvaćam da smo sudjelovali u smanjenju prava zastupnika, a to šta ponekad predsjednik malo zloupotrebljava svoja prava u Poslovniku to bi bilo i bez ovih promjena. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Znači od svih je predsjednik najgori. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Bauk, da vi ste izglasali za smanjenje prava zajedno sa HDZ-om u ovome mandatu … prava govora saborskih zastupnika. je pravo kao saborskog zastupnika da predlažem zakonske izmjene, izmjene zakona i dopune, amandmane i to radim, to je moje pravo. A birači će reći da li je to bilo dobro ili loše, kao i vama. Međutim je činjenica da je u ovome mandatu s Poslovnikom smanjenja prava govora gdje saborski zastupnici nemaju mogućnosti da kroz stanke koje su bile jutarnje i kada god se je bio problem mogu kao narodni zastupnici upozoriti na bilo koji problem s ove govornice dok je to prije bilo. Sada samo mogu jednom. Jednom, kroz stajalište kluba. Prije su mogli kroz stanke upozoravati na sve anomalije, sve što je dobro sve što je loše i oduzeli ste to pravo govora. Ograničite pravo govora, pravo replika na klubova, ograničite brojna prava saborskim zastupnicima, a narod nas plaća …/Upadica: Hvala./… da mi radimo kao bi trebali raditi oduzimanje vaše slobode, nego je to borba za slobodu svih ostalih koji ovdje sjede. Dakle, sloboda vam ide do razine dok ne počnete ugrožavati i one druge. Izvolite. Povrijedili ste Članak 238. zbog te sekunde, vi znate da ste vi mene kad je bio slučaj, kad je bio slučaj Vučića dali opomenu pa ste je povukli …/nerazumljivo/… protiv Poslovnika, kad je bilo iznajmljivanje ove sabornice, a vi ja nisam imao mogućnost uopće mi niste dali da ja to izgovorim već unaprijed ste dali mi opomene, protuposlovnički i zabranili ste da me izbacite. I ja ne znam zbog čega nervoza.

Poštovani predsjedniče ja bih zamolio da omogućite kolegi Bulju da koristi znači svoja prava da smirite ove nervozne koji dođu petkom samo odglasovati Kuščevića i ovu ekipu oko njega, da se smire i da puste nas koji ovdje radimo tijekom cijelog tjedna da obavljamo svoj posao. Kolega Grmoja, sada kada prozovete jednog zastupnika i onda još mignete tamo, to ne vidi kamera, ali ja vidim pa da kažem da je to tako bilo. Dakle, prozvali ste jednoga, a šta niste prozvali ljude iz svojega kluba, šta niste prozvali ljude iz SDP-a, šta niste prozvali ljude iz ostalih stranaka? Pa nije u redu, ljudi moji, pa nije u redu, pa dajte budite fer jedni prema drugima. Ako prozovete jednog čovjeka, a on je izostao možda neki dan, pa i vaši su izostali, pa na što će to ispast da, sada da se digne recimo Borić koji sjedi ovdje isto cijelo vrijeme pa prozove nekog vašeg. Pa nemojte biti takvi, to nije fer, to jednostavno nije fer. Ajde nemojte sada, dajte. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče intervenirali ste potpuno znači, ja ne znam niste shvatili što sam rekao …/Upadica: Jesam, jesam./… ja nisam prozvao gospodina Kuščevića što on nije tu ili jest tu, nego što sada ekipa oko njega prosvjeduje na ovo što govori kolega Bulja i žuri im se da što prije odglasuju. Ja sam imamo na to intervenciju. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ajde kolega Borić, vi ste sada na redu s replikom. Hvala lijepa predsjedniče. Evo ja sam samo htio kroz repliku i stvarno izraziti žaljenje što kolega Bulj nije uspio iznijeti sva svoja stajališta koja je imao na umu. Mislim da je prešao nekih 2.000 javljanja, ako ne i više već ovaj u ovom saboru. Uspio je uručiti poklone svima koji god dođu ovdje u sabor on uredno to napravi i naravno nakon svega ide priča o tome da on nema slobodu govora i da ga treba štititi. Ali da ne budu oni podržavali SDP-ovom štrajku i svemu onome što oni govore samo ću ih upozorit na ono što je gospođa Glasovac prije nekoliko godina rekla na temu štrajka kada je bila potjerana iz ministarstva.

vas iz vašeg kluba zastupnika, i sad se dogodi da jednom rečenicom iz teme skrene zastupnik drugog kluba i sad vi hoćete da interveniram. Kolega Borić nađite načina pa se vratite u temu. **Borić, Josip (HDZ)** Evo, ja ću naći načina, a vi mi dajte mira samo da pročitam, jer ih to boli, znaju oni što su oni izgovorili. Evo samo ću pročitati da znaju radi hrvatske javnosti. Ne štrajkam radim, jer smatram da sam plaćena za to da radim i budem na raspolaganju djeci i njihovim roditeljima. Djeci je mjesto u školi, a sa zahtjevom sindikalnih čelnika za povećanjem plaća od 4% cca 200 kuna ne može se …/Upadica: Hvala./… i neće vratiti dostojanstvo prosvjetarima. Napisala je gospođa Glasovac na svom facebook profilu. To su gospoda koja se brinu o današnjim … Izvolit kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Boriću, ja znam da vi brojite šta ja govorim i koliko govorim, međutim nitko mi neće napisati što ću govoriti jer moj nije zamjenski mandat kao vaš, vi morate biti dobri, vi morate šta vam kolega Bačić napiše, kolega Jandroković, Andrej Plenković govorit. Mene je narod izabrao sa velikim brojem glasova da se borim ovdje i da govorim ja sam protiv oduzimanja prava riječi, a vi morate biti dobri jer da je slučajno nije ovdje Vlada da ovdje se vrati Oleg Butković vi više nemate mandat, vi ste, vi morate slušati, ja vas razumijem. Ali ne možete meni pravo oduzeti, da ja govorim i javljam se kako je meni volja i šta je meni volja u skladu s Poslovnikom kojega ste vi smanjili isključivo zbog toga šta ste imali problem šta sam bio aktivan i zbog toga ste mijenjali ovaj **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro. Sada imamo kolegu Stazića, zadnja replika. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Bulj, vi napadate ovdje SDP i HDZ zato što su izmijenili Poslovnik i zapravo ga unaprijedili donekle omogućili normalan rad u ovom saboru, tako da barem klubovi mogu bez repliciranja iznijeti svoja stajališta da ljudi čuju što klubovi misle. Vi zamjerate SDP-u i HDZ-u, vi koji ste dva puta HDZ-u dali vlast, prevarili svoj biračko tijelo, obećali, potpisali kod bilježnika da nećete ići ni s kim i bili i danas u toj istoj Vladi s HDZ-om da vas Plenković nije šutnuo van, a šutnuo vas je s pravom jer niste imali poima šta je to parlamentarna većina i kako se treba ponašati u Vladi. I dalje nam više prestanite docirati, dojadili ste i Bogu i vragu. Miro (MOST)** Da kolega Staziću, mi smo barem bili pošteni izašli smo iz vlade kad je tribalo, išli smo na izvanredne izbore, a nismo kao vi ljetovali, koristili privilegije za 7 kuna ste ljetovali u Brijunima, za 7 kuna ste litovali u Brijunima i vi ste uveli nered u ovaj sabor, vi, vi ste smanjili prava govora jer ste izgubili dominaciju i HDZ i SDP jer ste htjeli biti i zajednički donit i Ustavni sud ste imenovali i sve što je bitno u RH, kolega Stazić vi to rješajete zajedno sa gospodinom Vladimirom Šeksom jer ste iz istoga inkubatora, vi i on. I nemojte mi više docirati jer nemate to pravo na ovaj način.

pa bih apelirao na vas da sada privodimo raspravu kraju i da izglasamo tu odluku. Javljate li se još kolega? Evo kolegica Glasovac. Izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. S obzirom i na ovo izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva mi vrlo često ovdje raspravljamo i o skidanju imuniteta vezano uz razne tužbe i klevete i tako evo u ovom trenutku kolega Borić zapravo meni je drago da je otvorio jednu temu i izašao iz rova. Jučer cijeli dan ispod pulta okolo šera se ta jedna moja izjava iz 2015. godine gdje nisam sudjelovala u štrajku prosvjetara koji se tada održavao. I to je točno, to je točno. Ja ću samo podsjetiti i pročitati jedan citat, znači skoro cijela moja škola nije sudjelovala u štrajku, citirat ću svoju profesoricu, to je bio rujan 2015. godine svoju ravnateljicu „Gimnazija Franje Petrića jučer je radila uobičajeno jer štrajka u ovoj školi nije bilo. Od ravnateljice Blanke Pedišić doznali smo da su u štrajku samo 4 nastavnika od ukupno 44 koliko ova gimnazija ima, ravnateljica koja je i sama bila u sindikatu tvrdi kako štrajk nije dobro pripremljen.“ Znači ako ste htjeli poentirati na tome da su svi štrajkali protiv SDP-ove vlade, a sjedila i štitila njen dignitet tu ste promašili. Drugo, i da nije bilo ovako ja vas moram podsjetiti da sam ja 2015. godine par mjeseci prije ovog štrajka dala ostavku na mjesto pomoćnice ministra, nisam uzela 6+6, šest mjeseci pune, šest mjeseci pola plaće nego sam se vratila na prosvjetarsku plaću. S obzirom da sam bila članica vlade koja je prije par mjeseci zbog popljačkane zemlje iznimno teške situacije morala rezati prava učiteljima, nastavnicima, a povlaštene mirovine saborskim zastupnicima, mislim da bi moje ponašanje par mjeseci nakon toga bilo ako ništa drugo onda licemjerno. Tako da drago mi je da više ne šerate anonimno taj članak i tu moju izjavu. Stojim pri tome što sam tada rekla jednako kao i danas i danas kada sredstava ima s punim srcem podržavam prosvjetare u nastojanju da sada kada državi ide bolje, kao što su svojevremeno bili prvi koji su podnosili teret krize, da danas kada ide bolje budu prvi kojima će se ono oduzeteo vratiti.

ne znam kako bi to uopće nazvao, ludilo zavladalo u nekim glavama koje odlučuju s obzirom da se udostoje prozvati 90% ljudi koji su izašli na prosvjed, znači radi se o desecima tisuća ljudi koji obrazuju našu djecu i koji im pomažu u svom školovanju da ih nazovu i kažu da su prešli na granicu iracionalnog. To je ono što ne smijemo dozvoliti. Znači ti ljudi se bore i osjećaju nešto. Razlog zbog čega to osjećaju može biti ovakav ili onakav, ali taj problem moramo riješiti i tim ljudima moramo dati podršku. Oni nisu iracionalni, ni ovi koji se sada javljaju po medijima inspirirani Plenkovićem koji to isto objašnjavaju nemaju pravo, ti ljudi se moraju izboriti za sebe i trebamo im dati potpuno podršku. Idemo sada još rasprava pojedinačna, kolega Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pričat ću o temi, a tema je da jedna državna tvrtka tuži zastupnika za nešto što je rekao u Hrvatskom saboru. Ja smatram da bi direktora te tvrtke trebalo odmah smijeniti zbog toga, ali to je stvar Vlade kao i za HRT-u koja je Kajina tužila prije desetak godina zbog toga. Jer ako će država odnosno Vlada sponzorirati u političkom smislu rukovodstvo te tvrtke koja tuži zastupnike u Hrvatskom saboru onda to više nije problem te tvrtke nego je to problem Vlade. Ja predlažem zastupnicima vladajuće većine da odbiju ovaj zahtjev Mandatno-imunitetnog povjerenstva ili da smijene direktora HEP-a ili da ga barem pozovu da povuče tužbu jer bi glasanje zato da se zaštiti gospodin Vucelić od tužbe državne firme je Vlada vlasnik, država je vlasnik bilo licemjerno. Dakle gospodine predsjedniče Sabora iskoristite vaš utjecaj da državna tvrtka povuče tužbu protiv zastupnika u Hrvatskom saboru zbog izgovorene riječi u Hrvatskom saboru jer tog zastupnika zbog toga štiti Ustav. I zbog toga ću ja glasati protiv zahtjeva Mandatno-imunitetnog povjerenstva ako vladajući glasaju za njega. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** A sada ne znam možda ja krivo čitam, ali ja vidim da su to privatni tužitelji. Ne tuži njih HEP nego tuže privatni tužitelji Marina Leko i Renata Ćurić.

to više nije sloboda o kojoj je kolega Bulj govorio. Ima li potrebe za replikama s obzirom da je tema malo promašena? Kolega Maras. **Maras, Kolega Bauk. Smijte se Boriću, smijte se, smijali ste se i Kalmeti dok ste mu nosili spotove koji se nisu nikad vrtili na televiziji, tako se smijte dalje. Gospodine Bauk, ja želim upozoriti na malo opasniji pritisak koji HDZ pušta anonimno kroz medije a danas je objavljen u Jutarnjem listu. Oni su upozorili sve zastupnike u Hrvatskom saboru da će platiti cijenu ukoliko podržavaju prosvjed obrazovanja. Ako imaju hrabrosti ti velikani HDZ-a neka to kažu pod imenom i prezimenom, neka se ne skrivaju iza anonimnih izvora, neka kažu, nekada se usude ti hrabri dečki izaći na sunce javnosti. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem. G. predsjedniče ustvari trebao bih vama odgovoriti, ja sam o informaciji o HEP-u čuo od g. Vucelića, dakle čuli ste svi vi. I ako je mene on obmanuo onda ću se ja morati ispričati, to je na kraju krajeva i nekako u redu što se tiče digniteta i ovog Sabora i mene osobno, ali kažem to je izgovorio g. Vucelić. To ste svi čuli, to ste svi čuli. Dakle i prema tome, nije problem se meni ispričati jer u tom smislu to, na kraju krajeva to je i logično. Ali i dalje ostaje ovaj dio oko HRT-a. Oni tuže i tužili su zastupnika a i tuže neke svoje djelatnike. Tako da ću onda ipak glasati za za ovo izvješće nakon što ste me vi uvjereili da trebam. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Nekako sam navikao od vas da ipak čitate materijale, vi ste pažljiv i precizan. Evo, skidam vam opomenu. Kolega Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa gledajte kolega Bauk. Zaštićeni su zastupnici protiv kaznenog progona i mi ćemo danas zaštiti i svoga kolegu. Ali nisu zaštićeni, a i predsjedniče Sabora kao predstavnik parlamentarne većine. Nisu zaštićeni zastupnici od građanskog progona, od građanskih parnica, od sudbi za pretrpljene duševne boli zbog onoga što su izgovorili ovdje u sabornici za ovom govornicom. Kolega Kajin naš, njega je HRT bio tužio i gonio zbog onoga što je ovdje rekao. Na svu sreću sud ga je oslobodio. Ali ja mislim da bismo trebali kolega Bauk razmisliti o tome da pokrenemo zakonodavnu inicijativu da zaštitimo pravo govora da onemogućimo one

gdje vijećnici u lokalnoj samoupravi izrijekom piše su puno zaštićeniji nego zastupnici u Hrvatskom saboru da ne mogu ni na koji način odgovarati za ono što je izneseno na sjednici predstavničkog tijela. Ja znam slučaj da je zbog iznošenja stajališta kluba MOST-a cijeli klub MOST-a morao ići na sud zato što nisu reagirali na iznošenje stajališta kluba MOST-a. I u tom smislu ja smatram a nada se da bi u takvoj nekakvoj eventualnoj pravnoj stvari Ustavni sud presudio da ovaj imunitet zbog izgovorene riječi u Saboru ne ovaj za kazneni postupak izvan toga štiti zastupnike i od tih građanskih tužbi ali čekamo da prva stvar, takva stvar dođe na Ustavni sud pa da se onda to testira ako u međuvremenu se ne izmijeni zakon i to ne preciziraju u Zakonu o pravima zastupnika. Hvala. Kolega Bauk na stranu što ste potpuno promašili što se tiče tužitelja, dakle on nije niti državna firma niti predsjednik uprave. Ali se s vama ne slažem ja u meritumu. Ja se zalažem da i predsjednik uprave HEP-a ako ga saborski zastupnik tuži ima pravo i ako ga okleveta, ako ga lažno optuži se ima pravo štititi. Ja bih išao čak i korak dalje, ja bih ukinuo svakom saborskom zastupniku imunitet, svakom. Jer ja ne vidim što saborski imunitet, što saborski zastupnik dobiva u javnosti s time što lažno kleveta nekoga drugoga i onda se hrabro skriva iza saborskog imuniteta. Ja sam protiv toga i ja ne znam zašto mi uopće radimo ovo. Svaki političar, svaki dužnosnik, svaki građanin Hrvatske ima odgovornost prema sebi pa onda neka izvoli imati odgovornost prema drugome a ne držati do sebe, o drugome lagati i tražiti da ga štite ruke saborskih zastupnika u Hrvatskom saboru. **Jandroković, G. predsjedniče kluba HDZ-a, razmisliti ću jesam li iznenađen vašim stavom i ne znam je li to vaš osobni stav ili je to stav stranke. Jer kada sam prije 10 godina to problematizirao onda je to isto što sam ja rekao, gospodin, tada je predsjedavao g. Šeks izrijekom stao na stranu i rekao je ili ćemo slobodno govoriti ili ćemo svi šutjeti. Ja znam da kolega Maras sigurno neće šutjeti, ja ću morati biti oprezniji ali sloboda izražavanja ljudi koje su građani birali je veća vrijednost koju štiti Ustav i nisam za to da se to promijeni. Onaj koji ima petlju nešto reći u Saboru a nema petlju to reći izvan Sabora gdje ga ne štiti imunitet je kukavica. kukavica. Ali u Saboru bi trebao moći slobodno govoriti a građani će ocijeniti je li on kukavica ako nema petlju to reći izvan Sabora. Nisam za promjenu ove odredbe Ustava. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Kolega Bauk, ja ću možda nešto drugačije reći i složiti se sa kolegom Bačićem. Jer ako se sjetite 7. saziva, ja ga se jako dobro sjećam sa one strane sabornice je toliko laži i poluinformacija i neistina isijavalo kolega da možda bi bilo zgodno da smo onda mogli tužiti sve te ljude koji su to govorili pa i pojedinci pa i mi uostalom. Jer super su mi ta dvostruka pravila, znate, s jedne strane premijer se prijeti, ili premijer, netko iza premijera, netko oko premijera se prijeti zastupnicima kada govore i da govore i da podržavaju ono što misle i da treba podržavati, to je s jedne strane. A s druge strane, što da ih tuži tko stigne, da nemamo pravo niti govoriti ovdje? Pa najbolje da svi šutimo kako je rekao kolega Šeks.

spreman sam pretrpjeti uvrede i klevete u dvorani i samo zamoliti onoga tko iz izgovara da iz izgovori izvan ako stoji iza njih, da ga mogu tužiti. Ako to napravi izvan onda dolazimo u građanski postupak, ako ne napravi smatrati ću to prešutnim priznanjem da ni on ne stoji ili ona, da ni on ili ona ne stoji iza toga što su rekli u Saboru. I to ću ponavljati u političkoj borbi, prvo, zna da je kleveta i uvreda i to ne želi izgovoriti izvan dvorane. I zato, to je veća vrijednost koju Ustav štiti sloboda govora u ovoj dvorani nego to što ćemo se mi sada malo vrijediti ili nećemo uvrijediti i to treba izgovarati. Zahvaljujem. A ovo što se tiče, ovo što se tiče ovih iz HEP-a još jednom, dakle predsjednik Uprave HEP-a kao privatna osoba može ali ne u ime HEP-a i ne na račun HEP-a ali to je sad pase tema. **Jandroković, Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče. Uvaženi kolega Bauk, sloboda govora je najvažnija ali najvažnija točka na kojoj počiva demokratsko društvo. Nažalost u Hrvatskoj je sloboda govora ugrožena i to je činjenica. Ako se ne varam na otoku koji je susjedan, vašem, čovjek je priveden zbog prozivanja predsjednika Vlade. To je potpuno neprihvatljivo. Prije 8 godina HDZ je u ovom Domu kolegi Jovanoviću skinuo imunitet zbog verbalnog delikta zato što se usudio prozvati HDZ zločinačkom organizacijom za što se nota bene i dan danas vodi postupak ali ne zbog Željka Jovanovića nego zbog optužnice USKOK-a za čitav niz kaznenih djela.

A istup kolege Bačića pokazuje da smo i trebali raspravljati o meritumu a sve je zakuhao Borić kada je spomenuo Sabinu ali sada to nema veze. Dakle ponoviti ću i ponavljati ću, prvo, ubuduće stavljajte ove točke četvrtkom navečer pa neće biti ovakva rasprava. Drugo, dakle sloboda govora u ovom Parlamentu mora biti iznad prava pojedinca na koje se to odnosi a onaj koji je nešto u stanju reći ovdje zato jer ga štiti imunitet a nije to u stanju vani gdje ga ne štiti imunitet, trebamo svi, bez obzira radi li se i o našoj ili o vašoj stranci ili o ovim u sredini nazivati kukavicom. Jer upravo takve stvari ruše dignitet Hrvatskog sabora. Ako netko zloupotrjebljava svoj imunitet koji ima kao zastupnik sljedeći put kada nešto kaže trebao bi biti potpuno irelevantan i svi ga trebamo ignorirati ili ako je shvatio da je u krivu neka se ispriča, pa ok evo ja se sad ispričao. Ali što se tiče, što se tiče slobode govora ona je ipak iznad toga hoćemo li biti uvrijeđeni, oklevetani ili ne. Hvala. Pojedinačna rasprava, kolega Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala poštovani predsjedniče, nisam se mislio javljati za raspravu ali mislim da je važno progovoriti posebno nakon ovog istupa kolege Bačića o slobodi govora. sad činilo mi se smješno ovo što govor kolega Maras da će nas Vlada zatvarati zbog onoga što govorimo, da ćemo trpjeti nekakve sankcije i onda predsjednik kluba HDZ-a praktički, ja bih rekao 3. ili 4. čovjek HDZ-a u državi najavljuje da bi se moglo razmisliti o tome da se ukine saborski imunitet oko slobode izgovorene riječi. Ja naime imam niz građanskih tužbi zbog onoga što sam izrekao ovdje u Hrvatskom saboru ali ja nisam nekakav plašljivac koji govori jedno ovdje u sabornici a izvan sabornice Ja sam davao intervjue zbog kojih su mi najavljeni od strane Vladimira Šeksa gorki trenuci. Naime, ustvrdio sam da je Državno sudbeno vijeće izvor korupcije, iza toga stojim ovdje u hrvatskoj sabornici i van sabornice i u svom stanu u Metkoviću i ovdje u stanu u stanu u Zagrebu i bilo gdje u Hrvatskoj. Zbog te moje izjave tužen je Jutarnji list, znači jer sam dao intervju, znači ja sam to rekao ne novinar koji me intervjuirao i sud Cambj je tužio Jutarnji list i Jutarnji list je izgubio tu tužbu što je sasvim logično jer je sudac Cambj, znači član Državnog sudbenog vijeća koji odlučuje o sudbini suca koji je odlučivao u tom predmetu. Meni je najavljeno da će svi suci DSV-a dignuti znači tužbe protiv mene, ja to očekujem, tome se veselim iako bih mogao zbog tih tužbi jer je sigurno da ću ih izgubiti ostati bez svega što ima, ali nemam nešto puno, nemam kao kolega Kuščević ili i neki HDZ-ovi zastupnici, ne znam hoće li se moći i suci i naplatiti ali svakako ovo pokazuje kakav je stav HDZ-a oko slobode govora. Sloboda govora je temelj svih sloboda ako ona bude ugrožena pitanje je možemo li više razgovarati o Hrvatskoj kao demokratskoj državi. Ovo su zabrinjavajuće riječi prvog čovjeka kluba HDZ-a. Nitko od nas ne traži da mi budemo kolega Bačiću zaštićeni, ja sigurno ne bih ovako nastupao u javnosti da se nekoga bojim ili da tražim vašu zaštitu. I sada kada smo već otvorili ovo pitanje sada ću otvoriti još jednu temu zbog koje ću dobiti niz sudskih, niz sudskih tužbi. Dakle, evo ovako, moram to pročitati, mi smo imali slučaj FIMI-MEDIA-e, drage kolege iz HDZ-a. Zadnjih nekoliko mjeseci javljaju mi se ljudi i mole me da upozorim na novu FIMI-MEDIA-u HDZ-a, nisam želio izlaziti u javnost dok nisam dobio potvrde sa više strana ali kako stvari stoje jedna kuća, jedna PR agencija koja se zove Real grupa dobiva niz natječaja. Znači u prosincu pripremaju u lutriji natječaj za dvije godine poslovanje na iznos od 16 milijuna kuna, već se zna da će ga oni dobiti, napravljena dokumentacija. Što se tiče same povijesti, dobili su natječaj od Ministarstva gospodarstva za 8 milijuna 999 tisuća navodno kombinacija Ferenčak Majher, HGK isto bez nabave i rada ide znači i angažira tu tvrtku, Podravka i Croatia airlines također tvrtke koje je Real grupa dobila, a u kojima je javno teško provjeriti podatke o potrošnji, HTZ rade županijske turističke zajednice u velikim iznosima koje ne idu u javnu nabavu preko firme Star digital koje je vlasnik tvrtka istog imena registrirana u Švicarskoj, HEP dobili natječaj zadnjih znači zadnjih također pametno postavljajući natječaje i što je fora, oni znači daju nižu ponudu, dobiju natječaj, ali oni ostali koji se nisu prijavili, znači ne znaju da će biti nastavak samog tog projekta i time oni nadomire to i pitanje izvlače li se tu velike, veliki novci. Dakle, zašto sam ovo sada primijenio ovaj primjer? Da vam pokažem da mi saborski zastupnici g. Bačiću nismo kao obični ljudi jer nas obični ljudi mole koji se boje da upozorimo na određene anomalije u društvu i moj zadatak ako ću i osobno odgovarati da to učinim. Ovo što sam iznio stavljam znači u navodnike, neka se provjeri, ali mi ljudi ovo šalju i upozoravaju me i sada ta Real grupa može mene tužiti zbog toga, ajmo vidjeti koliko je sve natječaja dobila ta Real Real grupa, koliko u državnim tvrtkama, u turističkim zajednicama, u firmama povezanim, povezanim i to je tu i tko je sa tom tvrtkom povezan, da vam se ne bi dogodila nova Fimi medija, možda je ovo dobro i za vas kao stranku da se prevenira, znači da to ode u jednom smjeru, ispitajte, vidite, e to je zadatak saborskih zastupnika i ne može znači bit ugrožena sloboda govora saborskog zastupnika, dao sam vam jedan primjer da vam pokažem koji je naš zadatak. Hvala. Idemo sada sa replikama, jeste, kolega Bulj, prije je bio ili je, je je upisani ste, upisani ste, kolega Lacković izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, evo čisto kolegi Grmoji da zna niti DSV kao tijelo, niti članovi DSV-a nisu pokrenuli niti jednu tužbu protiv vas radi naknade štete, niti će je pokrenuti jer su istekli svi rokovi za pokretanje takve tužbe. Slučaj koji ste spomenuli člana DSV-a morate znati da je preduvjet da tužite novine, da tražite ispravak ili ispriku onoga što je nakladnik objavio, znači novine nisu željele objaviti takav ispravak odnosno ispriku i to je bio preduvjet za tužbu. S druge strane, DSV je tražilo također da se objavi demanti ovoga što ste vi naveli, ja neću ulaziti sad u meritum, to nije Jutarnji list želio objaviti, ali nakon sudske presude kojom se je tražilo dakle da se objavi ispravak je ispravak odobren, objavljen i tamo je sve ono što ste vi sad istakli kao izvor korupcije, demantirano. Hvala. **Jandroković, Poštovani kolega Lackoviću, ja ne vidim zašto bi se Jutarnji list ispričavao zbog moje izjave, pa to je isto da premijer Plenković sazove konferenciju za medije, da određene izjave, televizijske kuće i mediji ga prenesu i onda vi tužite te televizijske kuće i tražite njihovu ispriku zbog onoga što je rekao premijer. A nije istina da članovi DSV-a nisu tužili mene, vi ste kao saborski zastupnik, moj kolega i član DSV-a podigli tužbu protiv mene, protiv saborskog zastupnika zbog te izjave, a ja ću je obrazložiti sada kad već hoćete, tko bira i unapređuje suce u RH? DSV. Ako imamo loše stanje sudstva u RH tko je odgovoran?

Zahvaljujem g. predsjedniče. Kolega Grmoja, vi ste u potpunoj logičkoj kontradiktornosti, kojoj? Vi ne razumijete da je ovdje u HS apsolutna sloboda govora, ali da je jedno sloboda govora, a drugo je svjesno nekoga vrijeđati i očekivati nakon toga da te rukama ili praksom koja postoji u HS, HS štiti kratko vrijeme dok si tu, a kad izađeš više te taj imunitet ne štiti. Prema tome, ja se zalažem da ono što saborski zastupnik ovdje u HS govori da iza toga stoji i da i da je svjestan da ne laže jer dokle god je zaštićen sloboda govora je u stvari se svodi na uvrede, na klevete, ne znate da je prošlo ovdje kroz ovaj HS puno kolega saborskih zastupnika koji su

Jutarnji list je tužen zbog mog intervjua o stanju pravosuđa u RH. Vi znate koliko sam ja napadao Jutarnji list i politiku Jutarnjeg lista i Slobodne Dalmacije, ali ovdje branim medije koji prenose moje riječi i ne mogu biti odgovorni zbog mojih riječi, a ja nisam svjesno lagao jer i vi i ja dobro znate da pravosuđe u RH ne funkcionira, vi znate više jer su vaši kumovi iskadrovirali to pravosuđe, vi znate i više i bolje od mene da pravosuđe ne funkcionira jer ste ga vi na takav način koncipirali, vi ne želite da pravosuđe bude slobodno, da ima slobodne ruke i represivni aparat jer da mi imamo slobodno pravosuđe onda bi mnogi, kolega Bačiću, bili iza rešetaka, a ne bi bili stupovi ove Vlade i ovoga društva. Idemo na zadnju repliku, kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Grmoja, sloboda govora je osnovno što treba imati saborski zastupnik i to je taj imunitet dok traje mandat, poslije mandata naravno da postupak ide, to mora biti jasno. I naravno ono osnovno, što je bio pokretač da se ja uključim u politiku, pokretač je bilo niz korupcija primjera Autoprijevoza sinjskoga, preuzimanje od strane Prometa Makarska. I takve stvari koje su bile katastrofalne, problem sinjske Dalmatinke, problem radnica, također rasulo, najviše što me je natjeralo u politiku i političke vode …/nerazumljivo/… je nikad vraćeni novac koji je bio kroz pozajmicu, koji je bio namijenjen za obranu Cetinskog kraja. Radi se o milijun i po maraka, nikada Cetinskom kraju taj novac nije vraćen. Četiri kaznene sam prijave digao, tu se spominje firma koja je vlasnik Emil Tedeschi, ako je on vratio taj novac neka ga pokaže uplatnicu. Evo, tu je kolega Šipčić iz Trilja on je isto nasljednik te općine. Jeste ikad dobili uplatnicu toga …/Upadica: Hvala./… novca, koji je uzet od naroda Cetinske krajine za obranu? **Jandroković, Hvala protiv korupcije ne može boriti načelnim pričanjem o borbi protiv korupcije. Svi pričamo o borbi protiv korupcije. Treba korumpirane prozvati imenom i prezimenom, to je i svojevrsna prevencija ono da malo stanu, što je previše je previše jel tako, a Tedeschog nitko ne dira. Ne dira ga s njim je dobar koliko znam ja i Plenković, a s njim je dobar i predsjednički kandidat Zoran Milanović, a novac za oružje nije vratio, koji je uzeo. Znači nije ga vratio i sad, i sad je veliki uspješni poduzetnik i sad će vas vjerojatno tužiti, ali neće vas tužiti jer zna kada bi vas tužio da bi samo potencirao tu priču, a uplatnice nema kao što ste rekli. Zahvaljujem. Idemo sad na završno obraćanje, Klub zastupnika SDP-a, kolega Maras, izvolite. Hvala lijepa. Kolegice i kolege, evo nakon ove rasprave koja je na trenutke bila nevjerojatna, znači slušali smo mnoge stvari oko kojih mislim da smo već trebali odavno zauzeti stav i moram priznati da me malo zabrinjava tendencija orbanovskog pristupa koje imaju kolege iz HDZ-a. Znači čuti ovdje od predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a da bi on kažnjavao zastupnike u Hrvatskom saboru za diskusije i za ono šta govore je nešto šta nisam vjerovao da ću uopće čuti. I nisam vjerovao da Hrvatska se može uopće vratiti u neka vremena kada u Hrvatskom saboru niste mogli slobodno reći možda što mislite, ali očito da HDZ svrbi kada zastupnici u parlamentu govore o problemima, kada govore o opravdanim zahtjevima ljudi u obrazovnom sustavu i moram priznati da me brine i stanje društva gdje su mediji u stanju biti kažnjeni, kao što je bio slučaj kolege Grmoje za ono što su objavili, a nisu oni izjavili. Moglo bi se desiti da sada da sada i HT dobije tužbu na isti način kao što je dobio Jutarnji list kada je Grmoja davao tamo intervju. Sada je Grmoja pojavio, ponovio iste stvari, a HRT iz je prenijela. Znači moguće je po istom po istom principu da i HRT dobije tužbu zbog toga jer nije istina ovo što je kolega Lacković rekao. Preduvjet za tužbu je da tražiš objavu u mediju da nije istina ono šta je napisano. Znači da gospodin, ne znam kako se zove taj sudac, Kambi, nije tražio da se to objavi u Jutarnjem listu on ne bi mogao tužiti za naknadu štete Jutarnji list. Tako da mi smo u jednoj vrlo opasnoj situaciji, kolegice i kolege u RH, a ta je da očito pravosuđe, jedan dio pravosuđa i vladajuća stranka žele onemogućiti raspravu u Hrvatskom saboru i u javnom prostoru od onih koji su birani da te teme i tu raspravu vode, a mi smo birani da tu raspravu vodimo, mi smo birani da ovdje kažemo da je Hrvatska blokirana zbog samovolje gospodina Plenkovića i neshvaćanja opravdanih zahtjeva ljudi u obrazovnom sustavu, da je Hrvatska blokirana i zbog toga šta je sastavljena Vlada na jedan netransparentan, po meni koruptivan način, a taj je da oni koji su birani da predstavljaju jedan dio birača sada podržavaju svesrdno HDZ i to je koruptivno i netransparentno ponašanje. Tako da gospodine Bačić, niti vi, niti HDZ nećete spriječiti zastupnike u obavljanju njihovog posla, sada vidim da ono što sam rekao, a šta je netko najavio kao HDZ-ov visoki visoki izvor u Jutarnjem listu, da će zastupnici odgovarati zbog podrške štrajku, da to nije bilo slučajno, da je to bilo svjesno izgovoreno kako bi se ljudi uplašili i kako bi orbanovski pokušao HDZ zavladati Hrvatskom. Srećom neće uspjeti u tome zbog toga šta građanima je puna kapa takvog bahatog načina na koji se Hrvatska vodi. I uvjeren sam da će vrlo brzo i premijer Plenković jer je već trebao prije mjesec dana popustiti učiteljima i učiteljicama da će vrlo brzo ljudi shvatiti da su slijedeće godine izbori i da neće gledati one koji su ih prodali za sitne interese, a takvih je u Hrvatskom saboru nažalost previše. Pojavljuju se ovdje samo petkom, pritisnu glasanje za HDZ-ove prijedloge i ona ih ne vidimo 7 dana. I s te strane što prije to riješimo na parlamentarnim i predsjedničkim izborima bit će bolje za naše građane. Gospodine Bačiću vi i HDZ u tome nećete uspjeti bez obzira što bi kažnjavali ovdje ljude, bez obzira šta bi ih možda i zatvarali. Ali nećemo se dati i raditi ćemo ono za šta su nas građani i Hrvatski sabor birali. Hvala vam lijepo. Samo sekundu, samo malo, samo malo. Prije nego što dam riječ kolegi Bačiću. Pozivam sad sve zastupnike da se vrate da vidimo na djelu tko je zaštitu prava govora i slobode govore pa vas, zovem sve stranke, sve klubove, zovite svoje članice i članove da se bore za slobodu riječi, slobodu govora pa vas molim sve klubove da dođete natrag, kolega Bačić izvolite. G. predsjedniče, povrijeđen je članak 236. U ime kluba SDP-a g. Maras je govorio o svemu samo ne o temi zbog kojega je zatražio raspravu. Da kolega Maras, za je zalažem za dignitet saborskog zastupnika da saborski zastupnik govori relevantno o onome što zna i da kada govorimo drugome računa i o sebi a ne da bude od onih zastupnika koji govori o svemu i svačemu zbog toga što sliku svoju ljubi i što govori

Ajde imamo, ja vas molim, kolegica Glavak je na redu, u ime Kluba zastupnika HDZ-a. To će biti završno njeno obraćanje ne samo u ime kluba nego i kao saborske zastupnice. Evo izvolite kolegice. **Glavak, Hvala lijepa g. predsjedniče. Teško je nakon kolege Marasa govorit. Kolegice i kolege ja se danas želim oprostiti od vas. Ovime završava moj treći mandat u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa svima na suradnji, hvala lijepa kolegama s lijeve strane s kojima sam dobro surađivala, hvala naravno mom HDZ-u, našim glasačima, svim stručnim službama. Od ponedjeljka počinje moj mandat u Europskom parlamentu. Hvala vam svima od srca i zadržite dignitet Hrvatskog sabora, zbog naših građana, zbog ljudi koji nas gledaju, budimo ponosni na našu domovinu i uvijek je nosimo u srcu. Hvala vam lijepa od srca. Dobro da se netko nije javio za povredu Poslovnika jer se nije kolegica držala teme. Dobro. Idemo sada glasovati. Pa dajem na glasovanje prijedlog zaključka koji glasi: „Zahtjev za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Damjana Vucelića po privatnoj tužbi punomoćnika privatnih tužitelja Marina Leke iz Zagreba i Renate Čurić iz Sesveta koja je podnijeta dana 12. studenog 2019. g Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona temeljem članka 76. stavka 2. Ustava RH je neosnovano.“. Molim glasujmo.

Utvrđujem da je većinom glasova 76. za, 3 suzdržana donesen zaključak kako je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Hvala. Imamo još slobodni govor pa molim samo kolegice i kolege koji ne žele slušati slobodni govor da napuste sabornicu.

hvala lijepo, hvala vam